Prelazimo na iduću točku dnevnog reda, to je: - Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala; Predlagateljica odluke je Vlada Republike Hrvatske u skladu sa člankom 10. Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Prijedlog akta ste primili a raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra znanosti i obrazovanje i sporta Saša Zelenika. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Vrlo kratko, dakle kako je već istaknuto sukladno Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji je jedan od važnijih instrumenata koji bi trebao stvoriti poveznicu našeg kvalifikacijskog okvira sa europskim i uskladiti sustav obrazovanja u cijeloj vertikali sa potrebama tržišta rada. Zakon predviđa ustroj Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala kao središnjeg strateškog tijela Republike Hrvatske za razvoj hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Nacionalno vijeće sukladno zakonima predsjednika i 24 člana, sastav nacionalnog vijeća, odnosno odredbe zakona predviđaju da vijeće imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade. Kao što sam istakao, dakle jedna od važnijih zadaća vijeća je upravo su preporuke poboljšanjima u povezivanja obrazovanja i potreba tržišta rada odnosno o preporukama sektorskih vijeća što su daljnja tijela koja predviđa zakon oko upisne politike, upisnih kvota i financiranja kvalifikacija iz javnih izvora prema kvalifikacijama i potrebama županije. A što je nešto na što nas je i u izvješću koje ste vidjeli prije dva dana upozorila Europska unija. Dakle, upravo tu imamo strukturni problem da nam još uvijek kvalifikacije nisu usklađene sa potrebama kao uravnoteženog regionalnog razvoja tako i potreba tržišta rada. vas molim da u tom smislu onda podržite prijedlog koji je pred vama i da date potporu ustroju nacionalnog vijeća. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a govoriti će poštovani Damir Tomić, izvolite. Hvala potpredsjedniče, poštovani zamjeniče, kolegice i kolege. Biti ću stvarno kratak. Neke od poslova i zadaća nacionalnog vijeća je rekao i zamjenik Zelenika pa se tu ne bih ponavljao a ovdje čisto zbog javnosti ću navesti kojih su to 24 osobe, odnosno ne kojih su Naime, pet predstavnika daje tijela državne uprave i to po jedan predstavnik na prijedlog Ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje, jedan na prijedlog Ministarstva nadležnog za rad, Ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt, Ministarstva nadležnog za gospodarstvo i Ministarstva nadležnog za regionalni razvoj. Dva predstavnika su iz područja odnosno regionalne samouprave pri tome vodeći računa o uravnoteženoj zastupljenosti na prijedlog Ministarstva nadležnog za regionalni razvoj. Tri predstavnika su reprezentativnih udruga sindikata, tri predstavnika poslodavaca, jedan predstavnik organizacija civilnog društva na prijedlog tijela nadležnog za koordinaciju suradnje sa takvim organizacijama, jedan predstavnik Hrvatske gospodarske komore, jedan predstavnik obrtničke, jedan nacionalni koordinator sektorskih vijeća, tri predstavnika visokih učilišta i to dva na prijedlog rektorskog zbora i jedan na prijedlog Vijeća veleučilišta i Visokih učilišta. Nadalje, jedan predstavnik ustanove, ili zajednica ustanova koje se bave obrazovanjem odraslih na prijedlog Agencije nadležne za obrazovanje odraslih, jedan predstavnik Agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, predstavnik Agencije nadležne za strukovno obrazovanje, jedan predstavnik Agencije nadležne za znanost i visoko obrazovanje te jedan predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kao što vidite jedno šaroliko društvo koje će sigurno vrlo dobro voditi ovo tijelo. I nemam ništa dodati osim da će klub SDP-a podržati ovaj prijedlog. Hvala. Zahvaljujem. Imamo prijavljenu jednu pojedinačnu raspravu. Uvažena Marija Lugarić. Izvolite. i kolege. Jedna od većih zamjerki koja dolazi i kritika koje se čuju u javnosti neusklađenost našeg obrazovnog sektora sa tržištem rada, sa gospodarstvom mnogo se o tome mantralo. Mi smo konačno nakon duge muke taj postupak, proces je krenuo 2006. godine, čini mi se, uspjeli kao Hrvatski sabor prošle godine izglasati Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru kao zapravo instrumentu koji povezuje ta dva sektora Ključno tijelo za primjenu hrvatskog kvalifikacijskog okvira je upravo ovo Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala i ono je strateško tijelo, ono odgovara nama, odgovara Hrvatskom saboru. Ja se moram priznati unaprijed veselim tome, tom njihovom prvom godišnjem izvješću za godinu Očekivanja od nacionalnog vijeća su velika. Nama je bilo relativno jednostavno donijeti zakon, unatoč svim problemima. Dobro je da se na tome i dalje nastavilo raditi, donesen je Pravilnik o Registru hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Dakle, ostvareni su svi preduvjeti kako bi se imenovale i sektorske radne skupine, kako bi se krenuli raditi profili sektora i zapravo sam kvalifikacijski okvir puniti određenim kvalifikacijama. No međutim, ukoliko Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala ne napravi svoj posao koji je predviđen zakonom na neki način da predlaže mjere i integriranih politika obrazovnih, regionalnih, gospodarskih, ako neće davati preporuke za upisne politike, ako ovi dionici za obrazovanja to neće slijediti i neće slušati bojim se da ćemo imati uzaludan posao. U tom smislu moja doista snažna podrška. I to je moram priznati razlog zbog kojeg sam se javila za raspravu, zapravo samom razvoju dalje sustava, implementacije hrvatskog kvalifikacijskog okvira kao i tijela koja su nadležna za njihovu provedbu. efikasno implementiranog hrvatskog kvalifikacijskog okvira ćemo odluke u obrazovnoj politici donositi temeljem tako čini nam se, mislimo da bi nam trebalo ekonomista, mislimo da bi nam trebalo pravnika, onda shvatimo da ih na burzi ima puno i previše. Dakle ne razvijamo nikakav sustav predviđanja. Ovo nacionalno tijelo je upravo to koje treba donositi informirane i argumentirane preporuke za ovaj polis i da tako kažem u tom smislu. Ja očekujem osobno puno od tog nacionalnog vijeća, očekujem puno od samog hrvatskog kvalifikacijskog okvira i u tom smislu moja podrška i radu ovog nacionalnog vijeća kojeg danas imenujemo, želim da počnu radit ono odmah otprilike od sutra i samoj zapravo implementaciji kvalifikacijskog okvira. Možda je tu potrebno gospodine zamjeniče uložiti možda malo dodatnog napora uz sve napore koji se do sada ulažu, zapravo na senzibiliziranju ne samo ovog obrazovnog dijela. Čini mi se da je taj dio više-manje odražen. Ovaj dio gospodarstva je informiran ako ništa drugo, ali sada malo da tako kažem napasti ove regionalne politike ili regionalne zajednice kako bi radili nekakva predviđanja i svoje nekakve male lokalne razvojne strategije jer zapravo bez toga sve ovo skupa je prilično besmisleno ili nije potpuno u najmanju ruku. I da bi se cijela priča zaokružila mislim da treba učiniti još i taj zadnji korak posebno vezan uz lokalne i uz regionalne zajednice. Evo moja podrška imenovanju ovog vijeća, ali puno više zapravo samoj implementaciji hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti.